знаете, че при електронното гласуване нямаше необходимия кворум за взимане на решение. Затова продължаваме с поименна проверка,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Искаме процедура за прегласуване, но ще помоля да имаме възможност и да обясним първо защо искаме прегласуване, което е по-лесното. Прегласуване искаме, защото ако няма прегласуване и ако тази точка не се приеме, от днес страната ще влезе в конституционна криза. Ние се намираме в абсурдна ситуация. Тук липсва мандатоносителят, заради когото е това решение. Липсва кандидатът за министър-председател, който се е отказал по лични причини! За пръв път в 140-годишната история на България, след като тук са се клели за министър-председатели Стефан Стамболов, Петко Каравелов, Константин Стоилов, Андрей Ляпчев и още редица български държавници, стигнахме до момент, в който кандидатът за министър-председател се е отказал по лични причини, защото не искал да има дебат! Ние много лесно в този момент можехме да стоим и да потриваме ръце, и да Ви вкараме в ситуация – и то не само Вас, а цялата държава, от която има много трудно излизане, в конституционна криза, която да последва политическата и да се насложи върху нея. Ние няма да направим това! Ние ще гласуваме против това предложение и по този начин ще позволим то да бъде прието, за да може да бъде приключен този първи мандат, след това да бъде приключена

да излъчи управление на страната в момент на здравна криза, на икономически предизвикателства, на социални предизвикателства, на мигрантска криза! Всичко това, което се случва днес, се случва на този фон! Биков. ТОМА БИКОВ: …че сте докарали нещата до много тежка ситуация и ще участваме не в създаването на проблеми, а в решаването на проблеми и оттук нататък. ВИГЕНИН: Благодаря, господин Биков. Така или иначе вървяхме към гласуване – отново прегласуване. Моля, прегласуване на Проекта за решение.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, нелепо е, че председателката на Народното събрание я няма точно при това гласуване и да води точно това заседание, но това е в контекста на онова, което мисля да кажа сега. Господин Биков, надявам се, правилно и убедително отбеляза, че ГЕРБ в момента помага и без ГЕРБ нямаше да може да се случи това гласуване. Колеги, аз не мога да разбера колко време трябва да мине и колко пъти нашите колеги от „Има такъв народ“ трябва да Ви кажат, че те не са тук, за да правят правителство или за да има парламент, а за да взривят системата?! Колко пъти трябва да го кажат? И колко пъти ние трябва да се направим, че не сме го чули и не сме го разбрали? тук става дума за това – ще има ли парламентаризъм, или политическата система ще бъде заличена във вида, в който я познаваме? Искате ли да си припомните шестте въпроса от референдума? Шестте, мажоритарно гласуване, 120 народни представители, един лев субсидия на политическите партии, гласуване само по интернет – само по интернет, изборност мажоритарно на полицейските шефове. Не мога да си представя пό перфидно конструирана бомба, която е заложена под тази сграда и не знам – не чувате ли как тази бомба цъка? Всичко това, което ние си мислим, че са някакви игрички и шегички, е всъщност концепция! И колегите го казаха вчера. Те имат кауза и каузата е да изринат боклука! Вие си мислите, че те чегъртат ГЕРБ. Не забелязахте ли, че вчера започнаха да чегъртат Вас – един по един, всички?! Аз мисля, че е дошло време за опомняне и за осъзнаване, и наистина лично Ви го казвам: лично се учудвам

изтекло.) Надявам се в следващите дни малко разум да проявим всички, малко смирение, което ГЕРБ го показва, и да разберем, че в момента залогът е цялата политическа система на страната. Благодаря Ви за вниманието! (Ръкопляскания от ГЕРБ-СДС.) Друг отрицателен вот? Не виждам. С това приключихме успешно тази точка от дневния ред и аз поздравявам народните представители, че намерихме решение на един наистина сериозен проблем, така че да може да продължи конституционната процедура.

Давам думата на вносителите да представят мотивите за изслушването.

Очакваме госпожа Митева да се включи в един момент, но… Ви помоля малко по-бързо, колеги. Мисля, че можем да започваме вече, като ще помоля колегите тихо да сядат по местата си. Заповядайте. ГАЛИНА ТАВАЛИЧКА-ГЕОРГИЕВА (ИБГНИ): Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър на здравеопазването, уважаеми дами и господа народни представители! Добре дошли, колеги! Народните представители от парламентарната група на „Изправи се БГ! Ние идваме!“ инициирахме това изслушване, защото то касае един от най-важните приоритети на всеки български гражданин, а именно здравето на нашите деца. България остава все още единствената страна в Европейския съюз, която няма Национална детска болница, и в същото време детската смъртност у нас остава на едно от най-високите нива – 5,1 на 1000 живородени деца. В същото време прави впечатление и структурата на заболяванията у нас, а именно: на челно място застава затлъстяването и заболяванията, свързани с нарушения в зрението. Това до голяма степен отговаря на въпроса: на какво ниво са застъпени практиките на профилактика и превенция у нас? На почти никакво. На трето място се нарежда астмата и заболяванията на дихателната система. Тези заболявания са специфична група. Те искат консултация с тесен специалист, те искат дългосрочно проследяване. И тук ще отворя въпроса за достъпа до високоспециализирана болнична и доболнична помощ у нас, а именно – лекари със специалност „Педиатрия“ има във всяка една област в България, но докато става дума за тесни специалисти с педиатрична насоченост, възниква проблем. Оказва се, че пълния набор от такива специалисти имаме само в две области – в София и Варна, а в области като Кюстендил и Ямбол няма нито един такъв тесен специалист! Реално това създава сериозен дисбаланс по отношение на нивото на предоставени медицински грижи и достъпа до адекватна медицинска помощ. Съвсем логично следствие е, че най много деца, за които е било необходимо лечение в друга област, са лекувани именно в София, Варна и Пловдив. И тук, разбира се, не става въпрос само за набора от тесни специалисти с педиатрична насоченост – тук говорим и за достъпа до високоспециализирана модерна медицинска апаратура. И ето, че възниква следващият проблем: всички тези специалисти и медицинска апаратура реално са разпръснати из целия град. Те не са концентрирани в едно лечебно заведение. Ясно е за всички, че педиатричните заболявания изискват мултидисциплинарен подход, но условията в нашата държава не го позволяват и реално децата ни са обречени да бъдат разкарвани между отдалечени клиники, отдалечени заведения в търсене на дадена апаратура или конкретен специалист, в търсене на адекватна медицинска помощ. Необходимостта от модерна многопрофилна болница, която да отговори на тези очаквания, която да осъществява всеобхватна профилактика, диагностика, лечение и проследяване на българските деца, е повече от належаща! Но проблемът все още остава нерешен. Аз няма да се впускам в подробности по отношение на това колко време е изгубено до момента. Ще се спра само на най-важните точки. Декември месец 2018 г. се взема решение да бъде започнат отново процес на реконструкция на съществуващия, вече обявен неколкократно за негоден, строеж в двора на Александровска болница. Следва ново конструктивно обследване, възражение от Камарата на архитектите през декември 2019 г., и въпреки това 2020 г. бива подписан договор с консорциума „Детско здраве“ за реконструкция на съществуващия строеж. Това, разбира се, доведе до широко обществено недоволство, до протести на родители и педиатри, до учредяване на много неправителствени организации. Всички от тях настояват за едно и също – за прекратяване на Договора за реконструкция и провеждане на нов международен открит конкурс. На 27 май 2020 г. бившият министър-председател по това време Бойко Борисов заяви в отговор обясни, че ще бъде изградена нова сграда на бъдещата детска болница. Това празно обещание загуби на българските деца още две години. В крайна сметка въпросът беше отнесен и до служебното правителство

„Детско здраве“. Изслушването на здравния министър на тази тема има за цел именно да внесе яснота по отношение готовността на Министерството с конкретни решения, конкретни срокове за изпълнението им във връзка с обявяването на нова обществена поръчка, във връзка с изграждането на нов проект за строеж, съобразен със съвременните стандарти за строителство, във връзка с изготвянето на задълбочен анализ на детското здравеопазване и неговите специфики, така че тази бъдеща детска болница действително да бъде проектирана така, че да отговори на потребностите на децата днес. И все пак, когато говорим за въпрос с толкова голямо социално значение, редно е да не се концентрираме само върху сградата, върху нейното местонахождение, характеристики и така нататък. Има далеч по-важни въпроси, а именно каква ще бъде организацията на медицинската дейност в тази болница. Защото лечението не е само сградата. Какъв ще бъде пътят на реалния пациент за постъпване в тази болница и след това? И за да отговорим на притесненията на доста майки от държавата, от други градове в България – ще бъде ли гарантиран равен достъп на всеки един пациент от всяка точка на страната до тази тази болница, ще се изгради ли единна комуникационна мрежа, която да свързва в реално време всички клиники и отделения, така че нито едно дете да не остане без медицинска помощ в два или три часа през нощта, когато се налага тя да бъде специфична, как ще се организира транспортът на тези от тях, които са в по-тежко състояние? И на последно място, можете ли да се ангажирате с конкретен срок кога тази бъдеща детска болница може да приеме реално първия си пациент? Защото ние имаме нужда от промяната сега, не след още 10, 20 или 40 години. И какви допълнителни мерки предвиждате за подобряване на детското здравеопазване, докато реално настъпи този момент? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ Господин Министър, заповядайте да информирате Народното събрание по въпросите, предмет на изслушването. Това беше представяне на предмета. (Реплики.) А, две изслушвания има? Извинявайте. Заповядайте да представите предмета на изслушването. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, дами и господа народни представители! Аз съм много щастлива, че днес в тази зала по повод детската болница има питания от две парламентарни групи. Смятам, че е крайно време да загърбим различията си и поне по тази тема, поне във връзка с добруването на децата, най-накрая да се обединим, най-накрая България да спре да бъде единствената европейска държава без Национална детска болница. Десетилетия наред българските педиатри чакаме тази болница и десетилетия наред слушаме празните обещания на всяко следващо правителство, което продължава да не ни я случва. И тази болница не е за българските педиатри, тази болница е за българските деца. Защото родителите обикалят 14 лечебни заведения, в които педиатричната грижа е разпокъсана. За да осигурим пълноценна грижа за нашите пациенти, или педиатрите, или болните деца се транспортираме с таксита, с линейки от едната болница до другата. Как, ако един родител не е получил нужната грижа за детето си в една болница, той ще е сигурен, че ще я получи в следващата? Така губим доверието на нашите пациенти, така губим детски животи и е крайно време това да спре! Само ще съобщя, че имаме сграда, строена за детска болница, и тя е Детската клиника по пулмология, която е строена 1926 г. – това е преди повече – почти близо 100 години. Нека си дадем сметка как се грижим за децата си днес, защото в края на 2018 г. тогавашният министър на здравеопазването Ананиев обеща, че ще имаме детска болница в средата на 2020 г. – едно неизпълнено обещание, което ние чакаме да видим и днес. Но защо не се изпълни това обещание? Защото беше взето едно нелепо решение – вместо да се построи нова сграда за детската болница, да натъпчат педиатрите в изоставен строеж, обявен за негоден още 2011 г., и това решение загуби на българската педиатрия още две години в напразно чакане, две години, през които ние, педиатрите, гражданското общество, родителите, настоявахме този абсурд да спре и да се рестартира целият процес от самото начало. Тази обществена поръчка и този договор беше така направен, че никога да не може да бъде реализиран.

Не знам дали си даваше сметка как това точно ще се случи, но това е въпрос на друг разговор. Ние миналата седмица направихме една професионална дискусия, на която поканихме експерти, правили едни от най-големите болници по целия свят, за да ни научат как се случват сложните процеси по изграждането на тези наистина сложни структури. Те ни разказаха в детайли как да се получи този процес и да бъде завършен, така че на финала ние да имаме една истинска детска болница нужен е задълбочен анализ на нуждите в детското здравеопазване, подробно техническо задание, добър инвестиционен проект, международен конкурс, качествено изпълнение с ясни срокове. И нека не забравяме през това време, докато правим сградата, да обучим българските лекари и медицински сестри, които да работят в тази болница, да я изпълнят със съдържание. Защото болницата не е само сграда, Националната детска болница е цялостна концепция за развитието на детското здравеопазване и ние трябва да имаме ясен план как ще се финансира, как ще функционира и как ще се развива тази болница. И случващото се най-накрая трябва да бъде прозрачно, под граждански контрол, за да се вижда всяко едно действие и бездействие в тази посока,

в която децата да се чувстват уютно. Болница, която да лекува по най-високите световни стандарти, а не болница, която да бъде компромис. И тук отварям голямата тема за тази структуроопределяща за детското здравеопазване институция какви ще бъдат конкретните стъпки, по които ще рестартираме целия процес, за да го завършим най-накрая и да го доведем до успешен край? И една лична молба към всички Вас в тази зала. Те половината си тръгнаха, неизвестно защо. Нека най-накрая да се обединим в името на децата и без значение кой ще управлява, да я случим тази болница. Стига сме вървели по грешни пътища. Който върви по грешен път, стига на грешното място. Няма смисъл повече да се лутаме в задънени улици. Нека да започнем отначало целия процес и да имаме детска болница. (Ръкопляскания Заповядайте, господин Министър. Имате общо 20 минути по двете изслушвания. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! За съжаление, темата, по която ме извикахте да ме изслушате, не е радостна. Това е една грозна картина на поредица от закононарушения, които в крайна сметка съм в ситуация да търся 9 млн. лв., незнайно защо, къде отишли, при кого са и за какво. Ще Ви прочета, за да може всеки от Вас да състави мнение за себе си, хронологията на тези събития, ще посоча всички нарушения на закона, които сме констатирали, събирайки данните от 2019 г. досега. Няма изрично решение на Министерския съвет за определяне на това място за изграждане на въпросната детска болница.

в който трябва да се извършат строително-възстановителни дейности и реконструкция. Допуснато е предварително изпълнение на поръчката. Това става на 9 юли. 27 август е създаден въпросният консорциум „Детско здраве“ от три компании на „Главбулгарстрой“ – свързани лица с Холдинг „Главбулгарстрой“, който предстои да вземе участие в обществената поръчка. На 2 април 2020 г. е сключен договор за инженеринг между Министерството на здравеопазването и създаденото дружество от „Главбулгарстрой“. Не е извършена никаква дейност до този момент. На 27 май 2020 г. Камарата на инженерите по инвестиционно проектиране адресира лично до министър-председателя Бойко Борисов и до министъра на здравеопазването официално писмо, в което казва, че е подписан договор, без да е доказана експлоатационната възможност за функционално преустройство на съществуващите сгради, технико-икономическа целесъобразност за реконструкцията на същите, без да е ясно как е определена цената, тъй като няма никакъв проект – нито за строителство, нито проектиране е извършено, нито изграждане – нищо няма, как е определена цената на обществената поръчка? В писмото си те недвусмислено заявяват, че „начинът, по който е обявена за изпълнение обществената поръчка и по който е формирана цената за изпълнение, са индиция за корупция в големи мащаби, от една страна, и от друга – индиция за липса на защита на огромния обществен интерес, провокиран от нуждата от подобна Национална детска болница“. Чета го дословно, защото изцяло споделям становището на Камарата на архитектите от инвестиционното проектиране.

Вместо това, три месеца след като е сключен договорът, Министерският съвет взема ново решение, с което учредява еднолично акционерно дружество „Здравна инвестиционна компания“ с капитал от 100 млн. лв. и Съвет на директорите Иван Алексиев, Добрин Николов и Николина Сотирова.

с цитирания управителен съвет и внесен 30 млн. лв. капитал съгласно удостоверение, издадено от Първа инвестиционна банка. Това става на 26 август 2020 г. – регистрирана е такава инвестиционна компания като държавно предприятие. Две седмици по-късно, на 8 септември, същите лица вписват в Търговския регистър ново дружество със същото наименование – „Здравна инвестиционна компания“ ЕАД, но вече не държавно предприятие, а а еднолично акционерно дружество. Второто дружество е вписано със същите учредителни документи, със същото решение на Министерския съвет и със същото банково бордеро, с което е било вписано първото дружество за 30 млн. лв. Тези две дружества съществуват в правния мир и до днес – те имат един и същи предмет на дейност, един и същи капитал, един и същи състав на управителните си съвети, едно и също седалище и адрес. Това се е случило – това продължава и до днес. На 1 октомври значи тези дружества са вписани, след като е завършила процедурата, възложена и прочее – на 1 октомври е сключено споразумение за заместване – правен абсурд. Министерството на здравеопазването се отказва от позицията си на възложител на изграждането на детска болница и прехвърля правата си на едно от двете създадени еднолични акционерни дружества. Прехвърля правата си на възложител. Направени са и други промени в договора – с прехвърлянето се правят и допълнителни промени , отменени са всички разпоредби, свързани с финансирането на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, тъй като в първоначалния договор, който МЗ сключва, е предвидено проектирането да се плати по Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство. Изведнъж, без обяснения, Министерството на здравеопазването се отказва от тези пари

отказва се от тези пари и казва, че ще си финансира проектирането със собствени средства. Защо? Не е ясно! Може би, защото контролните механизми на Европейското икономическо пространство са по-добри от контролните механизми, които ние сами си правим за собствените дейности. Няколко дни по-късно, всъщност на същата дата, на която е извършено прехвърлянето на правата на възложителя към дружеството – на същата дата, вече новият възложител получава фактура от изпълнителя на стойност 9 млн. 213 хил. лв. същия ден, в който са му прехвърлили правата, е получил фактура за 9 млн. лв. и седем дни по-късно тези средства са преведени на изпълнителя. Това не е всичко,

Според сключения договор това е авансово плащане за строително ремонтни работи, което е втори етап на изпълнение на договора. Първият етап е проектиране. До този момент няма никакво проектиране, няма издадена дори виза за проектиране, но са преведени близо 10 млн. лв. за строително-ремонтни работи. Как могат да бъдат извършени каквито и да било строително-ремонтни работи, ако няма извършено проектиране? Или първо ще строим, после ще направим проекта по вече построеното, както се правят някои къщи в нашата страна. Или първо ще платим, както казва госпожа Капон. Това е 7 октомври 2020 г. Следва серия от писма между инвестиционната компания и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Прехвърлянето става, когато министър Ангелов вече е министър на здравеопазването. Тук господин Ананиев няма нищо общо с това нещо. Следва поредица от писма между инвестиционната компания и тогавашното Министерство на регионалното развитие и благоустройството с искане за издаване на виза за проектиране. Министерството на регионалното развитие и благоустройството на 22 януари 2021 г., не знам господин Нанков ли е бил там, кой е бил по това време, казва, че завареният имот не е отразен в действащия ПУП, поради което, ако се касае за явна фактическа грешка, да се обърнат към Столична община. Те се обръщат към Столична община. На 11 февруари главният архитект на Столична община казва, че няма явна фактическа грешка, такава сграда наистина няма в подробния устройствен план. Сградата, която трябва да се реконструира, не съществува в подробния устройствен план в подробния устройствен план от 2011 г. – от 2011 г. Въпреки че няма няма предмет вече на обществената поръчка, въпреки че няма издадена виза за проектиране, не могат да се извършат никакви действия по изпълнение на проекта, на 22 Държавното дружество „Здравна инвестиционна компания“ провежда обществена поръчка за избор на инвеститорски контрол и за строителен надзор. Те са проведени успешно. Инвеститорският контрол е предоставен предоставен на „Ерол“ ЕООД, а за упражнение на строителен надзор е определен същият консорциум „Детско здраве“, който и ще изпълнява строителството, тоест той ще надзирава сам себе си. На 5 юли 2021 г. Министерството на регионалното развитие окончателно уведомява Здравната инвестиционна компания, че не може да се издаде виза за проектиране, нито да се промени подробният устройствен план, тъй като тази сграда не съществува в него от 2011 г. и Министерството на регионалното развитие, който и да е министър, какъвто и да му е съставът, не може да върне времето с 10 години назад, за да запише отново тази сграда в подробния устройствен план. Не може да се извърши реконструкция, какъвто е предметът на договора на част от сграда, която не съществува според Устройствения план. Национална детска болница на това място е могло да се осъществи единствено ако се разруши съществуващото скеле, проектира се и се започне строителство изцяло на нова сграда. Това е било известно и на министър-председателя Бойко Борисов, и на здравните министри, които са се занимавали с този проект. Това им е било известно тогава, когато е възлагана тази обществена поръчка. Защо това нещо не е взето предвид? Ние не знаем. Извършено е предварително обследване – в Министерството на здравеопазването, има доклад от такова предварително обследване, но в този доклад липсва заключителната част, и липсва отговор на въпроса за статута на въпросното скеле. Защо? Защото, ако този доклад беше отговорил на този въпрос, вероятно нямаше да има и обществена поръчка. Защо това заключение липсва? Не е направено или не е удобно да стои в документите на Министерството на здравеопазването – това аз не знам. Член 116 на Закона за обществените поръчки регламентира изчерпателно предпоставките, с които може да се измени договорът за обществените поръчки. Сред тези възможности не е смяна на възложителя. Нашето официално становище е, че смяната на възложителя на обществената поръчка е нарушение и заобикаляне на Закона за обществените поръчки. Министерският съвет, вземайки решение да създаде здравна инвестиционна компания като държавно дружество, не е дал право на министъра на здравеопазването да извърши смяна на възложителя. Той е взел такова решение, но в него не фигурира възлагане или оправомощаване за смяна на възложителя. То не би и могло да фигурира, защото самият закон за обществените поръчки не позволява извършването на подобна процедура.

Виза за проектиране не само тогава и сега няма издадена – тя и не може да бъде издадена. Следователно, ако се изпълнява договорът не могат да бъдат преведени дори тези 130 хил. лв. Вместо това, както Ви казах, в нарушение на сключения договор Здравната инвестиционна компания, която е 100% собственост на министъра на здравеопазването, е превела с 9 млн. 83 хил. 199 лв. повече авансово плащане за извършване на дейност по точка номер 2 – „Строително ремонти работи“, без да има виза за проектиране, без да има извършено каквото и да било проектиране и какъвто и да е било проект. Плащането е осъществено с решение на съвета на директорите на 7 октомври. То представлява грубо нарушение на чл. 17, ал. 4 от Устава на дружеството, от договора за управление и представлява недобросъвестно решение, представлява липса на добра грижа и внимание и следване на най-добрия интерес на дружеството, и собственика на капитала. Взимането на решение за авансово плащане на различно от уговореното основание в такива особено големи размери при наличие на отчетена загуба на дружеството от 96 хил. лв. по това време съдържа индиция за неполагане на добри грижи за ръководство, управление и стопанисване и запазване определените парични средства представлява нарушение на служебните задължения, с цел да се облагодетелстват други, и от това са настъпили немаловажни, вредни последици. Самото неоснователно плащане на сума в особено големи разбери създава обосновано предположение за осъществяване на престъпление по служба съгласно Наказателния кодекс и основание да се сезира прокуратурата, каквото ние вече сме и направили. В хода на изпълнението на проверката ние установихме безспорно, че управителят на Здравната инвестиционна компания Иван Алексиев през цялото време и в момента е управител и на друго търговско дружество също със 100% държавно държавно участие, което е нарушение на Закона за публичните предприятия. Той е в състояние на несъвместимост – Законът забранява едно лице да бъде в управителните съвети на две държавни предприятия едновременно. Предвид всички тези констатирани нарушения – документално констатирани, ние сме изпратили всички материали по делото, те са в тази розова папка, на Специализираната прокуратура за извършване на проверка при евентуално установяване на данни за нарушение на служебните задължения на всички длъжностни лица, ангажирани по казуса министър председателят Бойко Борисов, министърът на здравеопазването Ананиев, министърът на здравеопазването Ангелов и членовете на Съвета на директорите на двете дружества. Тези материали са изпратени на прокуратурата за проверка. На дружеството собственик на Министерството на здравеопазването – Инвестиционната компания, са дадени категорични указания да се предприемат действия за връщане на изплатените авансови суми на дружеството, тъй като срещу тях не е извършена никаква дейност и дадени указания за прекратяване на договора. Поради това че той е нищожен като договор, той е останал и без предмет, той не може да бъде изпълнен във вида си, в който във вида си, в който е сключен. Това е накратко фактическата ситуация. Грозна картина, грозна картина! Аз съм сигурен, че ние ще намерим тези пари и ще ги върнем, ще ги върнем на държавата и те ще бъдат използвани за предназначението, за което предварително са били определени. Това, което не можем да върнем, госпожи и господа, е не можем да върнем загубеното време две години дотук. Питате ме кога може да има нова детска болница? Ако започнете наново, ние се опитахме да намерим подходящ терен за такава детска болница. Областният управител и кметът на Столична община ни казаха, че в рамките на Околовръстното шосе на София не могат да ни предоставят такъв подходящ терен. Но дори и да бъде намерен този подходящ терен, това ще отнеме шест или седем години най-малко, ако няма обжалвания и други процедури, за да бъде изградена такава детска болница. В същото време дечицата, които са жертвата, те са истинската жертва на закононарушенията, които Ви описах от предишното правителство, на тази схема истинската жертва са дечицата, те продължават да се лекуват в едни много лоши

без климатична инсталация, без санитарен възел, с една мивка, която като пуснеш чешмата, госпожо Атанасова, пръска на чаршафа на леглото. Майката спи на съседното легло да придружава детето си, ако е свободно, ако не е свободно, седи в коридора на кушетка, на табуретка – така изкарва нощта, за да е близо до детенцето си. Сега са там на 40 градуса. Ние сме тук климатизирани, те са без климатик. Някои от тях там изкарват последните дни от живота си. Това нещо може да продължи още пет, шест, седем или колко години, аз не знам? Това според мен е най-голямото престъпление, което е извършено. Парите, пак казвам, ние ще ги върнем, ще направим всичко необходимо, който и да ги е взел. Дали са в дружеството, или някой вече се е облагодетелствал от тези пари, защото тя така изглежда тази работа, ние тези пари ще ги върнем, но не можем да върнем времето и не можем да махнем злините, които сме причинили на тези дечица. Питате ме какво е възможното решение? Ще Ще Ви моля във Вашите коментари след това, да обсъдим всички този въпрос. Според мен ние не можем да чакаме шест-седем години и да оставим децата да бъдат в тези условия. Предлагам Ви най отговорно да помислите за това възможно ли е тази болница – Правителствена болница – ние нямаме нужда от такава болница, правителството няма нужда от това нещо, депутатите нямат нужда от това нещо – това е подход и механизъм, който би могъл временно, временно, ако щете, защото това е най-луксозната болница в страната, на кой да дадем най-луксозната, ако не на болните дечица? Дори временно като решение да използваме това нещо, за да спрем този …геноцид. Да спрем този геноцид. Много Ви моля, когато изразявате отношение по изслушването, да засегнете и този въпрос. Да кажете Вашето мнение по това

Тъй като изслушванията са абсолютно идентични, но процедурата е такава – давам думата на представители първо от „Има такъв народ“ за въпрос по отношение на изслушването на Галина Таваличка и Мария Капон. Имате ли въпрос? Заповядайте.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

Инженерингът беше и е един от механизмите за скъпото, некачествено, но строителство, така че да бъдат осигурени малкото кюлче, голямото кюлче… ПРЕДСЕДАТЕЛ

Когато няма инвестиционен проект, е трудно определяне, какъв е необходимият бюджет, какви са необходимите средства за извършването на проектирането и на строителството. Тук ключова роля имат въведените системи със Закона за публичните финанси и със Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, а именно икономичност на разходите и тяхната ефективност. В тази връзка е и моят въпрос: проследили ли сте след всичко това, което се е случило, как и дали изобщо са функционирали създадените механизми за финансово управление и контрол в Министерството на здравеопазването? ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Георгиев. Заповядайте, господин Министър. Ви, госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Георгиев, никакви такива механизми не са прилагани за контрол. Няма данни, информация и документи за прилагане на такива механизми за контрол. Няма дори документ в Министерството на здравеопазването, който да показва, че министърът на здравеопазването е дал съгласие за превеждането на въпросните 9 млн. лв., тъй като според Устава на дружеството

имате ли въпрос? Заповядайте.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, изслушах много внимателно Вашето изложение, но ми се иска да има повече яснота, след като е спрян един приет и действащ, изпълняващ се проект, има ли направен анализ за бъдещи действия? Има ли нова концепция, нов график или нов проект за по-бързо действие? Има ли идея за друг терен? Вие, добре казахте, че може да се загубят години, защото трябва градоустройство, ПУП, виза и всички там необходими неща, ако има нов терен. Задавам въпроса, защото преди две седмици бях поканена на една дискусия по въпросите за Националната детска болница и приветствам идеята да има такава дискусия. Там не беше отговорено на въпроса: след като има идея – има ли такава идея нова детска болница да бъде построена там на шест етажа, вместо 12? Могат ли да се съберат всички клиники, апаратура, действия, които са необходими? Ако трябва да се извърви отново същият път, ние наистина ще загубим десетилетия. Ако няма концепция, наистина ще загубим десетилетния. В далечните ми първи години като педиатър родителите на моите пациенти задаваха този въпрос. Сега моите пациенти като родители – педиатър съм – задават същия въпрос. Няма ли опасност и сегашните мои пациенти един ден да ми зададат същия въпрос? Задавам този въпрос не само като народен представител, а като лекар и педиатър. Благодаря.

Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Няма как да има такава концепция в момента. Ние заварваме ситуацията такава, каквато Ви я описах. Първоначално ние не знаехме, че тя е в задънена улица. Ние не знаехме, че тя не би могла да бъде изпълнена. Дадох пълномощно на управителя на фирмата да поиска виза за проектиране, вярвайки, че този проект може да бъде реализиран. Впоследствие научихме това, което Ви разказах. Няма как да има в този момент концепция. Това, което мога да Ви предложа като решение, вече го направих. Предлагам да предоставим на дечицата – не е нужно дори цялата – част от Правителствена болница може да поеме болницата да запази многопрофилния си характер, да запази възможността да обучава студенти от Софийския университет. Това би дало, ако щете смисъл на самата Правителствена болница, защото тя в този си вид няма особен смисъл. Ние нямаме нужда от подобно нещо. Дечицата обаче имат нужда. Може сравнително бързо да бъде преустроена, да бъде направена подходяща за тях, да запази многопрофилния си характер. В нейния двор има възможност да се строи. Има петно, което може да се използва за строеж на цял нов корпус, който да обслужва само дечицата. Тя се намира в прекрасен парк, възможност за децата да излязат, нещо което също е важно от тази гледна точка. Това мога да Ви предложа като идея днес на Вас. Не зная дали ще Ви хареса, дали няма да Ви харесва. Затова Ви помолих – кажете и Вие какво мислите по този въпрос. Всички ние днес сме в тази ситуация от безобразното управление на проблема от Бойко Борисов и двамата министри на здравеопазването, седящи срещу мен. Това е истината, това е печалната истина в този момент. Затова не мога да Ви кажа добра дума и дори да Ви обещая нещо, което да Ви зарадва или да Ви накара да ръкопляскате.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Вземам думата за процедура по начина на водене. Моля Ви, госпожо Председател, да обърнете внимание на министър Кацаров, че от тази трибуна не може да издава присъди кое е законосъобразно или не. Не може с обидни квалификации да нарича колеги народни представители или бивши министър-председатели.

Бих искала да кажа следното, колеги, че през 2018 г. имаше внесено правителствено решение. ГЕРБ и „Движението за права и свободи“ го подкрепи в Комисията по здравеопазване. Всички останали гласуваха против и заради това това правителствено решение

ИВА МИТЕВА: Госпожо Атанасова, внимателно следя какво казва господин Кацаров. Направих забележка, включително на господин Георгиев преди малко. Ще правя и тогава, когато е необходимо, и на министър Кацаров. Заповядайте, от „БСП за България“. Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Заместник-председател, уважаеми министър Кацаров, уважаеми колеги! И аз като Вашия съпартиец ще си формулирам въпрос от началото, тъй като въпросът е толкова скандален – тук гледам срещу мен двама Ваши колеги, министър Кацаров, че ми е неудобно в момента да стоя на тази трибуна. Първата ни среща с Вас беше по този повод във Вашия кабинет. Вие си го спомняте, когато станахте министър. Хайде да не прехвърляме проблемите, госпожо Атанасова, формулирайки моя въпрос от болната глава на здравата – всички права имахте Вие тогава. Извадихте тази болница от нейното състояние, в което тя се намираше, да не бъде подчинена на министъра на здравеопазването,

Нека сега да не се… Има си органи, които се занимават с това нещо, каза министър Кацаров. В този аспект аз няма да раздавам нито обвинения, нито обяснения. Тук има поне двама-трима души в тази зала, които знаем много подробности около цялата тази въртележка от събития, която Вие сте събрали в тази папка. Искам да Ви попитам един, както казах въпрос и подвъпрос – това стана модерно вече в това Народно събрание. Първият ми въпрос е: като сте видели цялото това, което Вие, наричате тежко нарушение, което Вие наричате престъпление едва ли не, като сте сезирали прокуратурата, имате ли отговор от прокуратурата? Като народен представител Ви питам, не като лекар. После ще Ви питам като лекар, защото разбрах, че не съм сам, тук има още един педиатър, слава богу, в залата, и се радвам на това нещо. Това е първият ми въпрос. А подвъпросът е: Вие ни казвате какво е Вашето предложение – много добре разбирам, че като

Само в София стратегическите педиатрични нива, които са с национално значение, са 270. „Лозенец“ не разполага с такъв капацитет. Това го споделих тогава и на господин Ананиев в личен разговор, когато той беше министър че тази болница няма този капацитет, но има други болници в рамките на квадранта на бившата АСК-1 на Медицинска академия. Това решение много бързо може да бъде взето. Мислили ли сте по този въпрос? Това е моят втори подвъпрос от първата част на нашата дискусия. Благодаря Ви, госпожо Председател. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми професор Михайлов, нямам отговор от прокуратурата, но не съм и очаквал толкова бързо да го получа. Предполагам, че процесуално-следствените действия ще отнемат повече време. Още повече моите очаквания бяха отдавна да не съм министър на здравеопазването, нали? Не е моя вината, че продължавам да съм и в този момента, така че да ми се налага да вземам такива решения. Не съм обследвал други случаи и други болници. Както добре казахте, това е нещо, с което би трябвало да се натовари един редовен министър с дългосрочна визия. Най-лошото в цялата тази работа, пак ще повторя, е, че се прави на гърба на дечицата и това че изначално се е знаело, че това не може да бъде осъществено. Това е било ясно още тогава. Елементарна е проверката на нещата, които са установени уж случайно две години по-късно. Очевидно целта не е била да се построи Национална детска болница с този проект. Благодаря Ви, господин Кацаров. От „Демократична България“ – заповядайте.

В момента „Главболгарстрой“ продължава да бъде изпълнител по договора за реконструкция на несъществуващия в Подробния устройствен план строеж. Аргументът на изпълнителния директор на тази Държавна инвестиционна компания, с който той отказва да изпълни указанията на държавата за прекратяване на договора, е, че липсва официално решение на Министерството на здравеопазването. Изправени ли сме пред казуса Министерството на здравеопазването да заявява, че договорът трябва да бъде прекратен, но

тази Държавна инвестиционна компания да разполага с внесения вече в нея капитал от 30 милиона? Какво ще се случи с останалите 70, които трябва да се имплементират в тази Държавна инвестиционна компания? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, госпожо Андреева. Заповядайте. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема доктор Андреева, дадени са писмени указания на управителя на дружеството да прекрати договора и да изиска обратно авансово платената сума. Той не е изпълнил това указание. Това, което ще последва, е заповед за смяната на изпълнителния директор на въпросното дружество и на целия борд на директорите. Що се отнася до средствата, тя разполага с капитал от 30 млн. лв., от които 22 налични – 21 и нещо, другите девет са преведени на изпълнителя на дружеството. Ще последва прекратяване на договора, взимане парите обратно. До края на август месец в капитала на дружеството трябва да бъдат внесени още 50 милиона, тоест то ще разполага с 80 милиона. Тези средства трябва и могат единствено да бъдат използвани за нуждите на детското здравеопазване и за нуждите на нова Национална детска болница. Как точно, по какъв механизъм, по кой точно начин това ще бъде осъществено е вероятно въпрос, който ще бъде в дневния ред на следващия здравен министър, който, надявам се, Вие скоро да изберете. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Министър. От „Движение за права и свободи“ – заповядайте.

не особено добрата констатация, че България е единствената държава в Европейския съюз без Национална детска болница. Казвам това, защото, ако приемем факта, че в България всяка година се раждат около 60 хил. новородени – до 18 години, това означава, че са 1 млн. 80 хиляди пациенти, които биха се възползвали при нужда от тази Многофункционална детска болница. Съвременната медицина е мултидисциплинарно начинание, което изисква концентрация както на човешки ресурси, така и на съвременна техника, за да може тежко болните деца да не се разкарват по различните лечебни заведения, а да получат високоспециализирана медицинска помощ в рамките на едно лечебно заведение. Все пак се налага накратко за това какво се е случило през годините. Това усилие за построяване на Национална детска болница започва още по времето на социализма, продължава през 2004 г., когато тогавашното управляващо мнозинство решава да сключи договор с една австрийска банка за инвестиционен договор, така или иначе това начинание приключи с неуспех. На следващо място, нещо, което е изключително важно, искам да го спомена. През 2011 г. влиза в сила Подробен устройствен план за зоната на цялата Александровска болница или на този квадрат, за който говорим, с предвиден строеж за нова сграда на Национална детска болница с височина 20 м, което означава, че ако се пристъпи към изграждането на детска болница съгласно сключения договор, трябва да останат само три етажа от тази сграда, която е в момента. На следващо място, през 2019 г. Министерството на здравеопазването обявява обществена поръчка за Национална детска болница, свързана с недостроената сграда. През 2020 г. е сключен договор за инженеринг, който предвижда реконструкция на съществуващата сграда, а не събарянето на старата сграда. Преди няколко дни Министерството на здравеопазването са дали указания на своето инвестиционно дружество за прекратяване на договора. На базата На базата на тази хронология искам да задам следните два въпроса: На първо място, има ли законен начин да се реализира декларираното намерение за събаряне на стария строеж и строеж на нова сграда? На второ място, може ли

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми доктор Адемов, не може да се изпълни проектът в рамките на тази обществена поръчка. Тя е направена за реконструкция на съществуващата сграда. Може да се изпълни на същото място, ако се прекрати тази обществена поръчка и се издаде нова обществена поръчка, която да включва разрушаване на съществуващото скеле и изграждане на ново на това място. Що се отнася до втория Ви въпрос: може ли някой, пък бил той и министър-председател, с едно изявление да промени законово установени неща? Този въпрос е риторичен: не може! Но всъщност Но всъщност всички ние сме свидетели, че това беше дългогодишна практика при управлението на предишния министър-председател.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Парламентарната група на „Изправи се БГ! Ние идваме!“ одобрява Вашата идея и Вашето предложение Правителствена болница да бъде ползвана като сграда за Националната детска болница. Нашата позиция е последователна срещу привилегиите и наистина не смятаме, че народните представители, министрите и другите лица, заемащи висши държавни длъжности, се нуждаят от специална болница, със специално лечение и със специално отношение. Затова моят въпрос към Вас е: в какви срокове може да започне

Дали са необходими средства, които да бъдат отделени в спешен порядък, тъй като този парламент, независимо колко време ще съществува, ще трябва да се заеме с актуализацията на бюджета, ако искаме да има достатъчно пари за здравеопазването, за пенсионерите, за социални цели и за бизнеса? Дали имате такива разчети? Като председател на Комисията по ревизията искам да кажа, че ние получихме сигнали по отношение на Националната детска болница и започнатите обществени поръчки за нейното изграждане. обществена поръчка с невъзможен предмет: реконструиране на съществуващи сгради, които са обявени за негодни за ползване и определени за срутване, които не фигурират изобщо в Подробния устройствен план, в добавка – превеждане авансово на 9 млн. лв. в нарушение на договора. Това наистина е безобразие и тук трябва да се носи съответната отговорност. Аз не съм такъв оптимист за начина, по който Вие ще успеете да върнете успешно и в разумен срок тези 9 млн. лв., защото подозирам, че и тук е прилагана схемата, която беше прилагана при „Автомагистрали“ и при „Монтажи“ подобни аванси да не бъдат гарантирани с банкови гаранции, за да бъде затруднено възстановяването на парите. Най-вероятно това е станало със застраховка или изобщо без всякакво обезпечение. Това са нашите въпроси: колко пари, необходимо ли е да включим детската болница в актуализацията на бюджета

КАЦАРОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Манолова! Да, както и предположихте, точно така стоят нещата. Няма Няма издадена банкова гаранция, има застраховка върху така незаконно платената авансова сума в размер на 9 млн. лв. Ако прокуратурата не съдейства, може и да е труден въпросът с връщането на тези пари. Но аз нямам основание да не очаквам прокуратурата в случая да да действа активно, тъй като не става дума за политика, в крайна сметка става дума за нашите деца. Решението, за което говорим, може да стане в сравнително кратки срокове – несравнимо по-кратки срокове, отколкото започването отначало на цялата процедура. процедура. Като допълнителни средства могат да бъдат използвани и тези, които така или иначе се намират в Здравната инвестиционна компания в момента, тоест не се налага да се гласува от Народното събрание някаква допълнителна сума за

като приоритет реформата на детското здравеопазване, така че нещата, за които говорим, да не засягат само София и една болница, а да засягат детското здравеопазване в цялата страна. Предвидени са и значителна сума средства за инвестиции в детското здравеопазване в цялата страна, защото дори и да изградим такава детска болница, децата в страната ще продължат да се лекуват и в други лечебни заведения. Не всички деца ще се лекуват тук. Що се отнася до Комисията, която оглавявате, аз като министър настоявам Вашата комисия също да се заеме със случая и да разследва извършваните закононарушения. Така освен всичко друго ще имаме повече публичност и по-малко възможности на заинтересовани лица да прикриват извършени престъпления. Ще Ви бъда много благодарен и ще използвам случая да Ви дам лично папката с документацията, която Вие да заведете по съответния ред.